Ali svakako i kao predsedavajući morate da vodite računa kada predsedavate da kada je redovna rasprava, ne podrazumeva replike, da koliko toliko ostanemo u raspravi koja je po dnevnom redu, barem malo.Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika? (Ne.)Hvala lepo.Na

datom momentu izgovori i to ponekad može da bude striktno vezano za zakonski predlog. Nekada može da bude vezano i za odnos ministra prema zakonskom predlogu, na odnos ministra prema resoru koji on vodi, na odnos ministra prema građanima. Sve je to ono što mi možemo da govorimo.Vrlo često poslanici SNS su govorile o ličnostima koje nisu tu najteže reči. Još češće smo se mi složili sa tim, odnosno bili saglasni sa tim i to prihvatili. Sada je gospođa ministar tu i ima mogućnost da odgovori na ono o čemu mi pričamo.Moram pričamo.Moram i neke kolege da podsetim da na prvog godini Pravnog fakulteta, možda su to i prve jesenje lekcije kada se uči šta je to jedna pravna norma i šta je to zakon. Niko nije devalvirao zakonske propise kao što je gospođa Zorana Mihajlović. Zamislite kada se nešto menja 14 puta. Da budem korektan, nije to sve u njenom mandatu. Šta to govori? Ponekad steknem utisak da mi ovde raspravljamo i treba da donesemo odluke koje su na nivou mesne zajednice.Zakonski predlog je nešto što se ne menja baš tako često, uvažavajući i potrebe građana Srbije. Gubi smisao, a onda postane devalvirano. Ne mogu ljudi da se snađu, s jedne strane, a s druge strane, ne mogu da znaju o čemu se tu radi.Mi moramo, gospođo Mihajlović, da osvetlimo gde je onih 300 miliona. To je dvostruki problem.

radi, štedi, investiraj. To su tri osnovna postulata. Ne treba biti nešto posebno obrazovan, pa da čovek to zna. To važi i za Vladu. To važi i za državu Srbiju, važi za sve nas.Sad mi tragamo gde je tih 300 miliona? Na jednoj strani, to je direktna šteta. S druge strane, finansiraju se suvlasnici i vlasnici te američke multinacionalne kompanije koja je u prošlosti, a i u sadašnjosti, a ako ne budemo menjali svoj odnos prema njima, i u budućnosti će kreirati živote građana Srbije. Mi moramo da dignemo glas protiv toga. I onda usput, šta se moglo od tih 300 miliona uraditi, to je već nešto drugo.Evo ga, vratio se i kolega Martinović. Ja mislim, kolega Martinoviću, da je Republika Srpska progledala od momenta od kad je Zorana Mihajlović otišla iz nje. eto, mi sad imamo tu tešku sudbinu i, rekao bih, nesreću da se borimo protiv nje.Jel ovde neko od narodnih poslanika govorio, čak je i ministar Siniša Mali rekao ono vezano za švajcarce i težak problem građana Srbije i onda se setio predsednik države, Aleksandar Vučić, i rešio taj problem. Uglavnom je i u drugim stvarima učestvovao u rešavanju. Eto, da kažemo da mu je to i dužnost.I ne treba niko da se brine za glasače SRS, njih će biti ili neće, koliko su razumeli i politiku i ono što mi radimo i kakvi smo kao njihove komšije, kao njihovi predstavnici, i to je za nas osnovno. Mi se i ne trudimo da uzmemo vaše glasače, a dobro nam je poznato na terenu i kako vi do nekih dolazite. Postoje ljudi koji su potpuno ubeđeni i misle da svaki član SRS rade dobro. Ja mislim da ima onih koji rade dobro, koji su korektni, vrlo obrazovani ljudi, kao što sam potpuno siguran da Zorana Mihajlović, da ne ulazimo ni u tu stručnost, ne radi dobro, radi na štetu interesa građana Republike Srbije, a bogami i predsednika države i Vlade u celini.

ću da kažem nešto, vezano je za Zakon o planiranju i izgradnji i za jednu grupu članova od 3. do 19. To sam govorio i i u ponedeljak.Ali, nešto što nije rečeno ovde, a to je Zakon o potvrđivanju Sporazuma o zajmu između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj, za dodatno finansiranje za Projekat unapređenja zemljišne administracije u Srbiji.To jeste pripalo ministru za finansije, ali, suština tog zakona praktično pripada ovom ministarstvu, pa hoću kroz svetlo Zakona o planiranju i izgradnji da kažem deo tog posla, a vezano je za nešto čime se ja i profesionalno bavim, a to je geodezija i Republički geodetski zavod.Ovaj sporazum ćemo ratifikovati ovde i on je u iznosu od 21 milion evra. Sredstva su namenjena prvenstveno za procenu vrednosti nepokretnosti i masovnu procenu objekata. Ono što je najbitnije za ovaj zakon, to je uspostavljanje registra objekata, njegovo održavanje i ažuriranje, na osnovu obnove satelitskih snimaka.To je nešto gde ćemo mi u svakom momentu imati jedno ažurno stanje objekata na teritoriji Republike Srbije

- izvršiće se kompletna digitalizacija u zemljišnoj administraciji. To znači da ćemo praktično sve imati u digitalnom obliku, a kad imamo u digitalnom obliku, onda brzina, reagovanje, dolaženje do podataka je takva da se to radi u delu sekunde, da ne kažem u sekundi. Zato je ta digitalizacija i ubrzanje i kvalitet. To što će Republički geodetski zavod uraditi i imati to startno stanje, podlogu, itd, omogućava planerima, arhitektama, ljudima od struke iz te oblasti da jako dobro planiraju, počev od infrastrukture objekata itd, čak i u poljoprivredi.Ovde

će se sad digitalizovati i od njega umnogome zavisi, s obzirom da se on uglavnom, u najvećoj meri, nalazi podzemno, naravno da se deo nalazi i nadzemno, bez dobrog katastra vodova i digitalizacije tih podataka praktično nemamo taj kvalitet za

da ta nepokretnost ima svoje ime i prezime u smislu vlasnika. Da li je to preduzeće, da li je to fizičko lice, manje je je bitno, a to je poboljšanje rada Republičkog geodetskog zavoda u celini i njegovih isturenih jedinica po opštinama i gradovima, odnosno to su službe za katastar nepokretnosti.Ovaj projekat će sprovoditi Republički geodetski zavod, što govori da Republički geodetski zavod sa svojim jedinicama u opštinama i gradovima je jako bitan za funkcionisanje ukupnog sistema u našoj državi.Ono

Jer, znate šta, ako svi mi koji smo vlasnici nepokretnosti, sve jedno ko je to, pokažemo jednu punu odgovornost prema toj svojoj nepokretnosti i odradimo svoj posao koji treba da odradimo i dostavimo određene podatke podatke Republičkom geodetskom zavodu i katastru, onda će nam Republički geodetski zavod stvarno izgledati jako dobro, ako smo mi odgovorni prema onome što mi držimo onome što mi držimo kao vlasništvo ili ono što držimo kao korisništvo. Ta naša puna odgovornost daće jedan pun kvalitet radu Republičkog geodetskog zavoda i katastara. Zahvaljujem.

Hvala, gospodine potpredsedniče.Dame i gospodo narodni poslanici, odredbom člana 94. Ustava Republike Srbije, stav 3, propisano je da su ministri odgovorni za svoj rad i stanje u oblasti delokruga ministarstva predsedniku Vlade i Narodnoj skupštini.Nije čudo što mi raspravljamo danas u ovom parlamentu vezano za obim poslova i zadataka koje obavlja Ministarstvo građevine, na čijem čelu je gospođa Zorana Mihajlović.Ono što želim da osporim je da je Srbija deveta na svetu po broju izdatih građevinskih dozvola, ja ne znam koji je to kriterijum, ako budemo dobili podatke od 2000. godine do današnjeg dana koliko je podneto zahteva za izdavanje građevinskih dozvola, koliko je po godinama rešeno predmeta, koliko je ostalo nerešeno.Kada je u pitanju resor građevinarstva, moram istaći da sam ja pre nekoliko godina postavio poslaničko pitanje – koliko je nerešenih predmeta u drugom stepenu po žalbama na rešenja nadležnog katastra? Dobio sam odgovor da je u drugom stepenu u Ministarstvu građevine bilo 36.000 nerešenih predmeta. Zamislite, 36.000 građana čekalo je godinama da se reši u drugom stepenu odluka i njihovo pravo. Od toga 23.000 predmeta bila su u Ministarstvu građevine, pa je potom odlučeno da se ti predmeti vrate katastru i da radi katastar. Tu su građani trpeli veliku štetu.Osim toga, mehanizmi za suzbijanje korupcije su suspendovani kod ugovaranja najvećih investicionih projekata.

na ovaj način nanosi se velika šteta, i to na stotine miliona evra po budžet Republike Srbije, zaključujući ugovore pod uslovima koji nisu provereni na tržištu. Šta to znači? Nije bilo putem oglasa, nije data mogućnost drugim učesnicima da učestvuju, kako domaćim, tako i stranim, a ta šteta se ogleda najviše, ono što je rekao gospodin Mirčić, izneo je te podatke, niko ih ne može osporiti.

nemojte, uvaženi poslanici, kolege i koleginice, dozvoliti da neko prisvaja sebi da je on uradio toliko i toliko stotina pruga, toliko i toliko autoputeva. Ne! Predsednik Republike, gospodin Aleksandar Vučić kaže – Srbija gradi, a ne gradi Zorana Mihajlović. Jel to tačno?Drugo, gospođa Mihajlović ne poznaje Srbiju, ne poznaje sela. U Novoj Varoši, rekao sam, nije kročila u 10 sela i kaže da ne zna ni gde se nalaze na geografskoj karti. Naravno da ne zna kad ona nije obišla naselja kao što je to uradio predsednik Republike dok je bio čak radikal sa nama. Nema sela, nema zaseoka u koje nismo otišli. On može da govori o tome gde, u kom selu ovoj Srbiji treba i šta treba učiniti sa prioritetom.Ne slažem se sa time, dame i gospodo, da u ovoj oblasti nema kriminala. U oblasti građevinarstva su duboki koreni kriminaliteta. Tu se tačno zna cena za građevinsku dozvolu po površini i kvadraturi, da li se daje činovniku, da li se daje političaru ili se daje ministru. Tačno se te cene upravo na terenu znaju. Prema tome, ovo je veoma odgovorno, ali šta ćete.Uvaženi poslanici, ovom resoru su dati preveliki poslovi, 40% finansijskih sredstava, naročito kada je u pitanju infrastruktura je skoncentrisano u ovom Ministarstvu, pa nije ni čudo. Gospođa Mihajlović i nije u mogućnosti i da hoće da sve to završi i da ostavi rezultate, ali rezultati će se videti u narednom periodu. Zahvaljujem, kolega Jojiću.Po amandmanu reč ima narodni poslanik Studenka Stojanović.Izvolite, koleginice. Zahvaljujem, uvaženi predsedavajući.Ako mi dozvolite, ja ću se vratiti na pomenuti projekat autoputa vožd Karađorđe i neke od komentare koji su dati na tu temu.To sa kim Šumadija želi da se poveže nije jedini parametar po kome se može odlučivati u ovom projektu. Moramo gledati dvosmerno. Istočna Srbija i te kako ima interesa da se taj autoput izgradi, i zbog privrede u Boru koja će u narednim godinama se ozbiljno razvijati i zbog turizma u Kladovu i Negotinu i zbog Zaječara i ostalih gradova u istočnom delu Srbije.Dakle, mi sa istoka Srbije pozdravljamo ovaj projekat i iskreno se nadamo da će se na kraju odlučiti da se izgradi auto-put u koji će biti povezan i sa Koridorom 10 i sa Koridorom 11.Što se tiče aerodroma u Boru, on će biti pripojen preduzeću Aerodromi Srbije i to je prvi korak koji takođe mi pozdravljamo, a iskreno se nadam da će sledeći korak biti ulaganje u njegovu funkcionalnost. je presvučena suvim asfaltom i on ima sve predispozicije da jednog dana ukoliko za to bude bilo potrebe, bude pretvoren u međunarodni aerodrom, a kao jedini aerodrom u tom delu Srbije svakako je vrlo važan strateški za Srbiju, barem podjednako kao Batajnica, Lađevci i Ponikve. Hvala.

10. je predložena izmena naziva Odeljka 9. i člana 37. osnovnog zakona. Predloženo je da u nazivu reči umesto – odgovorni planer, sada piše – odgovorni prostorni planer. Inače, odredba člana 37. se odnosi na to ko može biti odgovorni planer, tj. odgovorni prostorni planer.U obrazloženju koje je dalo ministarstvo gospođe Mihajlović stoji da se naziv licencirani prostorni planer uvodi radi usklađivanja sa direktivom o priznanju stručnih kvalifikacija, jer ovaj profesionalni naziv daje licu ovlašćenje za obavljanje regulisane profesije. Znači da je lice osposobljeno za obavljanje regulisane profesije, jer je zadovoljilo sve popisane potrebe i formalne i stručne uslove.Ono čime nismo nimalo iznenađeni kada je gospođa Mihajlović u pitanju, jeste činjenica da se ovim izmenama i dopunama snižava kriterijum za lice koje može biti odgovorni prostorni planer. Umesto najmanje pet godina odgovarajućeg stručnog iskustva na izradi dokumenata prostornog planiranja, sada ovim zakonom se predviđa odgovarajuće stručno iskustvo u trajanju od najmanje tri godine.Značajna izmena se odnosi na to da se sada stručnim iskustvom smatra iskustvo stečeno na izradi, odnosno saradnji na izradi prostornog plana, odnosno dela prostornog plana. Zakon koji je trenutno na snazi podrazumeva da je stručno iskustvo stečeno isključivo na izradi dokumenata prostornog planiranja, što predstavlja snižavanje jednog kriterijuma.Mi smo amandmanom predložili brisanje ovog člana. Jedino što bi bilo u interesu građana Republike Srbije jeste prihvatanje ovog amandmana. Hvala.

gospođo Mihajlović sa saradnicima, ja želim da govorim o velikom značaju projekta koji je podržalo vaše Ministarstvo i Vlada Srbije, a tiče se već višegodišnjeg programa koji sprovodi sprovodi JP Gradska stambena agencija u Nišu, a radi se o programu socijalnog stanovanja, odnosno stanovanja uz podršku kako je to definisano novim zakonom.Dakle, počela je izgradnja tri stambena objekta lamela 7, 8 i 9 na lokaciji Majakovskog u Nišu. To je četvrta, zadnja faza izgradnje na ovoj lokaciji gde je završeno i useljeno šest stambenih objekata od L1 do L6 sa ukupno 235 stanova.Imamo lamele L5 i L6 koje su završene i useljene u periodu od decembra 2017. godine do marta 2018. godine sa 70 stanova. Vlada Republike Srbije je preko Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture finansirala sa 46 miliona dinara izgradnju 18 stanova za davanje u zakup pod neprofitnim uslovima, a koji ostaju u vlasništvu gradske stambene agencije. Sredstva od zakupa ostaju kao prihod gradskoj stambenoj agenciji i koriste se za dalju izgradnju.Grad Niš je finansirao izgradnju 14 stanova za porodice čije su kuće srušene na klizištu u selima Mramor i Krušce.Vredi napomenuti i da je interesovanje na prethodnom konkursu za dodelu stanova bilo izuzetno veliko, naročito u lamelama L5 i L6. Za zakup jednog stana konkurisalo je čak pet porodica, a za kupovinu jednog stana konkurisale su po tri porodice. To je realan pokazatelj da ovakvim vidom gradnje, uz podršku Vlade Republike Srbije i grada Ništa, treba nastaviti i u narednom periodu, jer za to postoji potreba stanovništava koje svoje pravo na stan, odnosno na neku nekretninu, odnosno nepokretnost ne može ostvariti po tržišnim uslovima.Sredstvima koje javno preduzeće Gradska stambena agencija ostvaruje od zakupa i od prodaje stanova finansira se izgradnja novih objekata, u ovom slučaju kroz finansiranje dela troškova izgradnje lamela 7, 8 i 9, na lokacijama Jakovska u Nišu, koju sam već pomenula.Donošenjem Zakona o stanovanju i održavanju zgrada Vlada Republike Srbije, u saradnji sa lokalnim samoupravama, rešava stambeno pitanje porodicama koje po tržišnim uslovima nisu u mogućnosti da reše stambeno pitanje, i to je od velikog značaja za moje sugrađane.U tri stambena objekta, L7 do L9, bruto površina objekata je čak oko 8.000 kvadrata, izgradiće se 106 stanova površine oko 6.000 kvadrata, različite strukture, od jednosobnih preko jednoiposobnih, pa sve do troiposobnih stanova. Stanovi su projektovani prema najnovijim standardima i normativima koji se odnose na stambene objekte, kao i prema Pravilniku za energetsku efikasnost objekata.Stanovi su namenjeni, kao što sam rekla, pre svega porodicama bez stana, odnosno licima koja nemaju u svojini stan ili porodičnu kuću na teritoriji Republike Srbije i licima koja ne mogu sopstvenim sredstvima da da reše stambenu potrebu po tržišnim uslovima za sebe i za svoju porodicu, za svoje porodično domaćinstvo, a pod uslovima i kriterijumima koje propisuje Zakon o stanovanju i održavanju zgrada. Prednost će imati lica koja pripadaju ranjivim društvenim grupama, što je još jedna od stvari koje bih ja pohvalila.Takođe, sopstvenih sredstava od ranije prodatih stanova i to u iznosu od 40% ili 60%, a u iznosu od 60% npr. potrebnih sredstava obezbediće kreditom komercijalnih banaka namenjenih projektnom finansiranju stanova. Stanovi su namenjeni za prodaju. Devedeset stanova za prodaju i 16 stanova za davanje u zakup.Ono što je jako važno da se kaže zbog mojih sugrađana, jeste da su cena stana i visina zakupa određeni prema kriterijumima koje propisuje zakon, a u skladu sa odgovarajućim uslovima programa stambene podrške.Projektovana cena stana iznosi oko 700 evra po metru kvadratnom, bez PDV. Konačna prodajna cena stana, kao i visina zakupa biće utvrđena u završnoj fazi realizacije projekta. Ukupna vrednost investicije sa svim pratećim troškovima je oko 500 miliona dinara i to je veliki projekat za grad Niš.Javno preduzeće Gradska stambena agencija, još samo nekoliko rečenica želim da kažem, sa ovim ne staju, sa sprovođenjem programa održivog stanovanja, već nastavljaju aktivnosti. Imamo još jednu lokaciju u Nišu, to je ulica Petra Ranđelovića na Ledenoj steni, gde je predviđena izgradnja četiri stambena objekta sa preko 200 stambenih jedinica.Zbog izmene i dopune Plana detaljne regulacije opštine Palilu, koji je usvojen 2015. godine, za tu lokaciju na Ledenoj steni postojeći urbanistički plan iz 2010. godine je prestao da važi, tako da je tamo neophodna sada izrada novog projekta, nova projektna dokumentacija, čekaće se građevinska dozvola i konačno projekat za izvođenje radova. Planirana je izgradnja objekta u dve faze, a za ovu namenu u 2020. godini planirana su sredstva od 12 miliona dinara. Lokaciju na Ledenoj steni čine katastarske parcele koje su ukupne površine oko 6.000 kvadrata i početak izgradnje očekuje se u 2021. godini.Dakle, se različite aktivnosti vode u gradu Nišu, koji je zaista postao mesto na kome se svakodnevno gradi. Dakle, paralelno sa izgradnjom novih 106 stambenih jedinica, radi se kompletna projekta dokumentacija za novih preko 200 stambenih jedinica.Želim da vam kažem da ovakvi projekti zaista imaju veliki značaj za lokalnu samoupravu iz koje ja dolazim i za stanovnike To su pokazale i analize koje su vršene i koje su pokazale da i dalje postoji potreba za jeftinijim stanovima i to po kriterijumima koji su već unapred određeni.Ja vas pozivam da i dalje sarađujete sa gradom iz kog ja dolazim, jer će vam grad Niš uvek

Zahvaljujem se, predsedavajući.Uvažena ministarsko sa saradnicima, ja se javljam isključivo po amandmanu i vezujem diskusiju isključivo za amandman, pa ne mogu ni u kom slučaju da prihvatim argumentaciju zbog čega bi se ovaj amandman trebao prihvatiti, imajući u vidu da nema adekvatno obrazloženje.Radi se o sledećem. Ovde je u pitanju prostorno planiranje. Ako postoji bilo kakva barijera od zloupotreba, onda ta barijera treba da bude uređeno prostorno planiranje. Kamo lepe sreće da smo uređeno prostorno planiranje imali do sada, ne bi imali problema koji se vezuju za praktičnu primenu Zakona o planiranju i izgradnji, odnosno ne bi imali stihiju ili anarhiju u oblasti izgradnje. Ako je prostorno planiranje takvog značaja, a nesumnjivo da jeste, onda se tim pitanjem moraju baviti izuzetno stručne osobe. Da bi se taj stručni profil stekao, potrebno je ispuniti i određene uslove koji su za taj stručni profil neophodno potrebne. Između ostalih i sertifikacija, odnosno licenciranje.Ovde apsolutno ne vidim ništa sporno da odgovorni prostorni planer mora imati odgovarajući stepen stručne spreme, stručno iskustvo i, naravno, sertifikat, odnosno licencu. A gde to stručno iskustvo može da stekne, osim na samim poslovima prostornog planiranja? Dakle, ono što je dobro normirano, normirano je upravo da se stručnim iskustvom smatra iskustvo stečeno na izradi prostornih planova. Gde bi drugo mogao da stekne to iskustvo nego na izradi prostornih planova.Imajući u vidu da je ova odredba predloženog zakona više nego jasna, a svojom, da je tako nazovem, pravničkom imperativnošću, odnosno obaveznošpću nameće neophodnost da se u buduće, odnosno od dana donošenja ovog zakona na jedan vrlo precizan način utvrđuje ko može da obavlja ovako značajne vrste poslova. Jer, ovaj posao koji se vezuje za odgovornog prostornog planera je posao koji u oblasti planiranja i izgradnje može biti sigurno na vrhu piramide odgovornost. Zašto? Zbog toga što se upravo kroz ono što odgovorni prostorni planer uradi i potpiše, pa čak i garantuje da je njegov potpis verifikacija svega onoga što je urađeno u skladu sa zakonom, to znači preuzimanje ogromnog stepena odgovornosti da je posao prostornog planiranja urađen i legalno i legitimno.Zbog toga smatram da ovaj amandman ne bi trebalo prihvatiti, a imajući u vidu da su se ostale kolege u nekom širem konceptu izjašnjavale o projektima i investicijama koje je država učinila, moram da istaknem jednu činjenicu koju niko neće dovesti u sumnju, a ta činjenica se vezuje za teritoriju Zlatiborskog okruga i odnosi se na Aerodrom „Ponikve“. jako bitnih odluka koju je donela Vlada Republike Srbije jeste da se Aerodrom „Ponikve“ preuzme, odnosno da se upravljanje aerodrom izmesti iz grada, da grad nema upravljačka prava, a da ta upravljačka prava i sva ostala prava koja se odnose na Aerodrom „Ponikve“ preuzme država.Očigledno je da se radi o jednoj odluci koja ima višestruko pozitivan značaj, s obzirom da će se u aerodrom uložiti ni manje ni više nego 20 miliona evra, a ako grešim vi me ispravite, da li je to ta cifra ili ne, imajući u vidu da grad nije imao mogućnosti, ni kapacitete, ni bilo šta drugo, da iznese teret ne samo finansiranja i ulaganja, već čak i upravljanja tim kapitalnim objektom za taj kraj.S obzirom da veliki deo pratećih objekata i sadržaja koji aerodrom po zakonu mora da ispuni, nisu bili zastupljeni tamo gde treba da budu, pored sletno-poletne staze, odnosno piste, svih ostalih tehničkih tehničkih i drugih uslova, koji moraju takođe biti zakonom zadovoljeni. Sve to grad, ni u kom slučaju nije mogao, govorim o gradu Užicu, nije mogao da iznese na svoj teret, zbog toga je taj teret odgovornosti i obaveze prema aerodromu sa pravom preuzela država.Ono što se sa velikim stepenom poverenja očekuje, imajući u vidu i dosadašnja iskustva, jeste očekivanje građana cele teritorije zapadne Srbije, da će ova ulaganja vrlo brzo da se realizuju i da će aerodrom Ponikve, u sklopu ostalih aerodroma, odnosno u sastavu ostalih aerodroma, imati puni kapacitet i funkciju, što znači funkciju komercijalnih letova, a to je od nemerljivog značaja za sve ono što se vezuje za potrebe građana i što je u interesu građana. Kako kada je u pitanju oblast turizma, tako i u oblast razvoja privrede, privrednih potencijala i svega onoga što taj kraj trenutno nema, a sigurno je da će imati nakon realizacije ovog projekta.Imajući u vidu, da je turizam, da kažem, jedan od primarnih primarnih projekata koji se vezuju za planove i realizaciju planova na teritoriji Zlatiborskog okruga, onda moram da skrenem pažnju da turističke destinacije, kao što su Zlatibor, Tara i Zlatar, imaju i te kako veliki značaj nakon realizacije ovog projekta, s obzirom da će i auto-putevi, odnosno putna infrastruktura morati pratiti realizaciju projekta, koji se vezuje za aerodrom, a na taj način normalno i sve ono što se vezuje upravo za turističke potencijale, doživeti punu afirmaciju.Da ne zaboravim, da je tu jako značajno da je u blizini aerodroma, nešto što se iz godine u godinu sve više i sve bolje afirmiše, a to je lokalitet Mokre Gore, Drvengrad i povezanost sa Kamengradom u Višegradu.Prema tome, ono što može da se kaže, kao jako dobro, jako pozitivno, to je realizacija projekta za koji se nadam da će biti vrlo brzo i da ćemo dobiti ono što već dugo čekamo, a logično je da nismo uspeli, imajući u vidu nedostatak potencijala i kapaciteta. Hvala. Zahvaljujem, kolega Jovanoviću.Na član 11. amandman je podneo narodni poslanik Nikola Savić.Da li neko želi reč? Da.Reč ima narodni poslanik Nikola Savić.Izvolite, kolega. ovog člana 11. i svih ostalih članova na koje sam podneo amandmane, na Predlog ovoga zakona, ne iz razloga što je ovo jedan nevažan zakon, naprotiv, iz razloga što se radi o jednom izuzetno važnom zakonu i smatram da ovaj zakon treba preraditi, odnosno da treba temeljno doneti jedan novi zakon.U oblasti planiranja i izgradnje, nažalost već dugi niz godina vlada ovaj, da kažem, jedna politika koja ne vodi rešavanju ovih stvari i ne mogu da kažem da je ovo nastalo sa ovom Vladom, to vuče korene još od nekih davnih vremena.Ali, ono što je karakteristično za ovu Vladu i ovo Ministarstvo, da je taj urbanistički haos, hajde da ga tako nazovemo, nekada vladao na periferiji gradova, kada su se masovno stanovnici, iz seoskog područja doseljavali u regionalne i tamo kupovali placeve i pravili svoje porodične kuće.Sada, nažalost naša sela odumiru, nema toliko ljudi koji bi, odnosno mladih koji bi mogli da dođu u grad i taj urbanistički haos sa periferije gradova, preselio se u centralna gradska jezgra.To je ono što je najveća zamerka ovoj Vladi, odnosno ovom Ministarstvu, pored onih stvari oko korupcije i sličnog.U centralnim gradskim jezgrima, po velikim gradovima, kao što sam rekao, vlada haos. Ja bi to nazvao jedan urbicid, vrši se nadgradnja, dogradnja, tamo gde ne postoje nikakvi tehnički uslovi, nikakve tehničke karakteristike.Tamo gde je negde bilo tri, četiri i pet kuća, kupuju se kuće i tamo gde su nekada živele četiri, pet i šest porodica prave se stambene zgrade, gde živi po 20, 30, a nekada i 50 porodica i nema parkinga, nema svih drugih elementarnih uslova i zaista sa tom praksom mora jednom da se prestane. Zahvaljujem, kolega Saviću.Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Olivera Pešić.Izvolite, koleginice. **Olivera Pešić** Zahvaljujem predsedavaući. Uvažena ministarko sa saradnicima, dame i gospodo

to kaže predstavnik predlagača, nego to kaže Duing biznis lista Svetske banke. Toliko o tome, pošto je bilo nekih diskusija na tu temu da li neko priznaje tu poziciju Srbije ili ne, a bili smo na 186. mestu 2014. godine, 2015. godine na 139. mestu, 2016. godine na 36. mestu,

za Srbiju, između ostalog to su rezultati i efekti zakona koje mi danas ovde poslanici SNS ustvari i branimo.Poređenja radi, da bi građanima Srbije bilo jasnije, o čemu govorimo i koliki smo uspeh postigli, ja ću vam reći pozicije na koje se nalazi zemlje u regionu – Albanija na 166. mestu, BiH na 173. mestu, Hrvatska na 150. mestu, Mađarska na 108. mestu, Rumunija na 147. mestu, Slovenija na 119. mestu.Ovo su izuzetni rezultati.Što se tiče ukupnog rejtinga Srbije na Duing biznis listi, mi smo na 44. poziciji i napredovali smo u odnosu na 2018. godinu za četiri a od 2014. godine, pozicija Srbije je izgledala ovako – 2014. godine 91. mesto, da skratim 2016. godine 47. mesto, 2018. godine 48. mesto, kao što sam malopre pomenula, i sada na 44. mestu i ovo su sve rezultalti efekti donetih zakona.Ja pozivam kolege narodne poslanike da u nastavku sednice, govorimo o zakonu.Kada govorimo o planiranju i izgradnji, imamo samo jednu molbu za potpredsednicu Vlade, a to je da učinite sve što je u

Jovanović** Hvala predsedavajući.Uvažena ministarko sa saradnicima, kada govorimo o amandmanu, čini mi se da su ove kritike bile upućene ranije kada je mnogo što šta negativno građeno, a vezano je za Inženjersku komoru i onda bi bili daleko kritičniji i to osnovano kritičniji, kada su u pitanju problemi vezani za ovu oblast o kojoj pričamo.Imajući u vidu jedno potpuno neuređeno stanje koje je postojalo i da je radio ko je kako i šta hteo, a da apsolutna odgovornost nije nikakva postojala.Ono što se isključivo sa jednog pravnog aspekta posmatranja može zaključiti, kada su u pitanju ove odredbe koje se napadaju amandmanima, jeste činjenica da upravo ovim činjenicama koje ste predložili se sprečava ili sužava prostor, kako zloupotreba, tako i određenih manipulacija kada su u pitanju sticanja određenih stručnih sertifikata, licenci i sve ostalo.Dakle, upravo je to ograničenje ili sužavanje prostora, da se radi kao što se nekada radilo, pa je mogao kako je ko hteo i na koji način je hteo da dođe do bilo kakvog, da ga pežurativno nazovemo, papira, na osnovu na koga će steći legitimitet ili legitimaciju da može da se upusti u ovako značajne poslove od opšteg interesa, kao što je prostorno planiranje, a u konkretnom slučaju izrada urbanističkih planova.Naravno, planova.Naravno, one moje digresije koje sam izneo kao u nekom načelnom delu, kao diskutant, kada je bila priča oko rešenja koja se dostavljaju licenciranim licima i da li ta rešenja mogu biti konačno danom dostavljena ili ne, ta digresija ostaje. Tu nemam apsolutno ni jedan jedini problem da krajnje dobronamerno ukažem na to.Ali, o tome možemo da pričamo kasnije, kada eventualno budemo razgovarali i o praktičnoj primeni zakona i rezultatima praktične primene ovog zakona. Kako će se u praktičnoj primeni ovaj zakon prepoznati, odnosno oni koji ga primenjuju da li će ga primenjivati na adekvatan način, sa jedne strane, a sa druge strane da li je ta adekvatnost zaista moguća, s obzirom na problematiku u određenim odredbama ovog zakona.Da ne bih ponavljao ono što sam malo pre rekao, jer bi bilo stereotipno i deplasirano, mislim da ono što je intencija vašeg Ministarstva bila jeste da se stepen stručnosti kada su u pitanju svi oni koji učestvuju u postupcima izrade projekata, oni koji učestvuju u postupcima izgradnje moraju pojaviti sa velikim stepenom odgovornosti za svoj rad sa jedne strane, a sa druge strane pokazati izuzetno visok stepen stručnosti koji opravdava poziciju ili ulogu onoga koji učestvuje u ovim postupcima.Zbog toga postoji podrška Socijalističke partije Srbije za ovakve predloge zakona i za ovakvo normiranje zakona. Hvala.

nešto da kažem kao ovlašćeni predstavnik moje partije, a govorim o radu Inženjerske komore i o postupku izdavanja licenci. Vrlo je bitno, bez obzira na probleme koji su postojali u Inženjerskoj komori u prethodnom periodu, nije baš da su se licence dobijale kako je ko hteo.Ja sam i u svom izlaganju vezano za zakone u ponedeljak vrlo jasno rekla da komisije koje postoje u Inženjerskoj komori i dalje Inženjerska komora sprovodi postupak polaganja polaganja stručnog ispita.Komisije su sastavljene zaista od najkompetentnijih ljudi, kako iz reda nauke, tako i iz struke.Ono što se javilo kao problem u Inženjerskoj komori jeste jedan, da kažem dosta nedefinisan sukob koji je paralisao rad Ministarstvo je pokušalo u par navrata da interveniše i da pomogne da se funkcionisanje Inženjerske komore vrati na prethodni nivo.S obzirom da te intervencije nisu urodile rezultatima, zaista je bilo nemoguće. Ono što je jedino moglo u tom trenutku da se uradi to je da taj posao na sebe preuzme Ministarstvo, što se sada i radi, s tim što je Inženjerska komora zadržala postupak polaganja stručnog ispita, a sam postupak izdavanja licenci je preuzelo Ministarstvo i to funkcioniše jako dobro.Ono što se ovim zakonom dodatno propisuje i što smatramo da je jako dobro jeste Program permanentnog usavršavanja koji će biti obavezan za sve inženjere, građevinske struke i arhitekte, urbaniste, kao što je to i u nekim drugim strukama.Građevinarstvo je nešto što napreduje iz godine u godinu, i jednom stečeno zvanje diplomiranog inženjera se ne može smatrati dovoljnim za njegov čitav radni vek. On mora da pohađa određene stručne skupove i mora da svoje znanje dodatno usavršava kako bi bio konkurentan i u toku svog čitavog životnog veka. I to je apsolutno u redu.U prethodnom periodu Program permanentnog usavršavanja je sprovođen, ali nije bio obavezan. Određene strukovne organizacije su se bavile organizovanjem naučnih skupova, organizovanjem određenih seminara na zahtev privrede, na zahtev struke.Određeni sertifikati iz ovih oblasti su bili potrebni mladim inženjerima koji se nalaze na fakultetima koji se bave istraživačkim radom, kao potvrda za napredovanje u više zvanja, ali u privredi to nije bio uslov.Zato smo možda i dolazili u probleme u prethodnom periodu da se na određene zahteve u privredi nije moglo odgovoriti na adekvatan način.Obavezno usavršavanje građevinskih inženjera sigurna sam da će u narednom periodu doprineti samo jednom boljem boljem kadru, znači kadru građevinskih inženjera koji će biti dodatno edukovan, koji će odgovoriti na sve zahteve savremenog građevinarstva i koji će nama i kao zemlji obezbediti jedan kadar koji je potreban da ne moramo nikada doći u situaciju da angažujemo nekoga iz inostranstva da nam uradi neke stvari koje su vrlo bitne zato što mi možda nismo dovoljno ulagali u naš inženjerski kadar.Ono što sam navela kao jedan problem i što je primećeno u postupku permanentnog usavršavanja u nekom prethodnom periodu kao neobaveznog jeste odsustvo mladih inženjera iz privrede.Ja želim to još jednom da pomenem. Gospođa ministarka kada je odgovarala rekla je da je to novim programom predviđeno da će imati u vidu taj problem i da će mladi inženjeri koji su zaposleni i angažovani na ovim velikim infrastrukturnim projektima imati mogućnost da se permanentno usavršavaju po posebnim programima.Hoću još jednom da kažem da je to važno za sve inženjere u Srbiji, gde god da rade i da podzakonskim aktom koji se bude definisao Program permanentnog usavršavanja za inženjerski kadar iz građevinske struke u narednom periodu se mora predvideti mogućnost finansiranja Programa permanentnog usavršavanja za mlade inženjere koji su zaposleni u privredi.Smatram da ćemo na takav način doprineti njihovoj obuci da ostanu da rade u Republici Srbiji jer će tu imati priliku da se usavršavaju, a ne da imamo trend odliva mladog stručnog kadra i želje da odu negde u drugu zemlju gde će imati priliku da se dodatno usavršavaju.Smatram da su predlozi koji se nalaze u Zakonu o planiranju i izgradnji, a tiču se permanentnog usavršavaju izuzetno dobri i da će to unaprediti naše građevinarstvo.

Zahvaljujem.Imajući u vidu da iskreno izuzetno uvažavam diskusije uvažene koleginice Slavice Živković koja krajnje stručno, utemeljeno, kompetentno iznosi stavove vezane za teme dnevnog reda, što je učinila i sada. Postoji samo jedna njena digresija u odnosu na ono što sam istakao u malopređašnjoj diskusiji, a radi se o Inženjerskoj komori. Neću generalizovati, niti smatram da je generalizacija prihvatljiva na bilo koji način, jer generalizacija nas vodi u jednu sasvim drugu, apsolutno negativnu stranu, a to znači da sve one koji su u određenoj branši, u određenom poslu, okvalifikujemo na negativan način.Ja to ne želim, ali moram podsetiti i građane Srbije, a to sigurno zna i uvažena koleginica Živković da je postojao period rada Inženjerske komore pre 2010. ili 2011. godine, kada smo imali zaista određene situacije koje se ne mogu prihvatiti kao pravno prihvatljive, a radi se o tome da brojni, nazovimo licencirani stručnjaci u bilo kojoj oblasti, da li se radi o prostornom planiranju, izvođenju radova ili bilo čemu drugom imali su određenih nedostataka ili propusta u svom radu koji su bili na granicama protiv pravnog delovanja, da ne kažem izvršenja krivičnog dela.Ne dela.Ne znam da li je u tom periodu neko od tih kolega uvažene koleginice Živković bio sankcionisan? Iako jeste, to je vrlo mali broj. Da li je bilo ko od onih koji su se ogrešili i grubo ogrešili o zakon snosio materijalnu odgovornost? Sa stanovišta sudske prakse kojoj pripadam znam da nije, a i ako jeste to je bio vrlo mali broj slučaja.Zbog toga ukazujem, bez namere da kroz generalizaciju okvalifikujem negativno uvažene stručnjake iz te oblasti, visoko kompetentne, i inženjeri i arhitekte i sve ostalo, samo sam skrenuo pažnju da je krajnje vreme da se to preseče i to se čini ovim zakonom. Koleginica Živković i ja se tu potpuno slažemo, imamo potpuno identičan stav, isto mišljenje. Ove odredbe ovog zakona ukazuju na to da smo suzili mogućnost, ograničili mogućnost zloupotreba koje su do sada činjene, a bilo ih je na sreću ne mnogo.Zahvaljujem.

pruga.Pokrenut je novi ciklus investicija u infrastrukturi vredan više od 10 milijardi evra, a to su auto-put Preljina-Požega, 30,9 km, Moravski koridor, odnosno auto-put Pojate-Preljina, 110 km, auto-put Beograd-Sarajevo, sa deonicama Sremska Rača-Kuzmin, 17 km i Požega-Užice-Kotroman, 60 km, auto-put Ruma-Šabac, kao i brza saobraćajnica Šabac-Loznica, obilaznica oko Beograda, koja se momentalno gradi i Fruškogorski koridor, oko 45 km. Zatim, prva deonica auto-puta Niš-Merdare-Priština.Ako bih mogla da nabrajam još koliko, mogla bi da, ali moram da pružim i svojim kolegama da se jave. Na kraju, moram da kažem i to da građane niko ne može da prevari, jer brigu za njih i njihove pristojnije uslove za život

reč?Reč ima narodni poslanik Filip Stojanović.Izvolite, kolega. **Filip Stojanović** Zahvaljujem, gospodine Milićeviću.Dame i gospodo narodni poslanici, podneo sam amandman na član 13. Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji. Ja sam svojim amandmanom tražio da se ovaj član zakona briše.Poznat vam je stav SRS da mi principijelno nemamo ništa protiv da se stvari u ovoj oblasti urade na način kako to najviše odgovara našim građanima.Međutim, mi smatramo da su se mnoge stvari u ovom zakonu mogle rešiti na drugačiji način i efikasniji način. Državna uprava nam je sve više nestručna i nesposobna za poslove koji su joj povereni. Postoji opravdana bojazan da će ovo u bliskoj budućnosti stvoriti ogromne probleme našim građanima. Iskustva nam govore da je moj strah opravdan.Ne može ministarka da dođe pred narodne poslanike i da se ponaša kao da je u njenom resoru sve u najboljem redu. Kakvo je stvarno stanje, mogu videti i sami građani Srbije u mestima u kojima žive.Mnogi

sela.Izmena ovog člana neće doprineti poboljšanju ovog zakona. Zakoni je u osnovi loš i koči postupak legalizacije. Zato sam mojim amandmanom tražio brisanje ovog člana, jer je neophodno da se donese potpuno novi zakon. Zahvaljujem. Zahvaljujem, kolega Stojanoviću.Po amandmanu, reč ima narodni poslanik Žarko Bogatinović.Izvolite, kolega. **Žarko Bogatinović** Zahvaljujem, predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, poštovana ministre Mihajlović, pruga Niš-Preševo-državna granica je jednokolosečna, dužine 157 km i predstavlja deo pan-evropskog Koridora 10. Pruga se zajedno sa magistralnim putem Niš-Preševo nalazi u dolini reke Južne Morave i prolazi kroz Grdeličku klisuru.U okviru programa modernizacije pruga Železnice Srbije a.d. planirana je rekonstrukcija železničke pruge Niš-Preševo-državna granica. Cilj modernizacije je podizanje nivoa bezbednosti i kvaliteta prevozne usluge.Sa modernizacijom pruge Niš-Preševo-državna granica se krenulo 11. aprila 2016. godine na deonici Bujanovac-Bukarevac, u dužini od 13.759 metara.

Ukupna dužina remontiranog dela pruge Niš-Preševo-državna granica na pomenutoj deonici je 46.497 metara.Prema knjižici reda vožnje, za red vožnje 2017/2018. godine najveća dopuštena brzina na pruzi Niš-Preševo-državna granica je 100 kilometara na čas, a najmanja 30 kilometara na čas.Da bi iskoristili i bolje eksploatisali remontovane deonice u potpunosti, potrebno je na delu pruge Leskovac-Đorđevo, putni prelaz obezbediti polubranicima ili branicima i uključiti u sistem elektrorelejnog osiguranja, kako bi podigli brzinu na 100 kilometara na čas, jer sada zbog trougla preglednosti je ista smanjena na 30 kilometara iz pravca Leskovca.Odrađen je, takođe, i putni prelaz PBH3 i ugrađen na delu pruge Leskovac-Đorđevo i brzina podignuta na 100 kilometara na čas.Takođe, na deonici Bujanovac-Bukarevac, radi eksploatacije remontnog dela pruge, potrebno je putne prelaze uključiti u elektrorelejno osiguranje sistema Simens, obezbediti branicima ili polubranicima, jer navedeni putni prelazi ne mogu podržati brzinu od 100 kilometara na čas zbog trougla preglednosti zato što je brzina preko pomenutih putnih prelaza 30 kilometara naročito u zimskom periodu, javljaju se na delu pruge koji prolazi kroz Grdeličku klisuru, zato što često dolazi do smetnji pri kretanju skretnica, usled niskih temperatura, kao i odrona usred erozije.Takođe, zbog neredovnog održavanja pruge, vremena vožnje vozova se stalno povećavaju, pa je to glavni razlog drastičnog pada broja prevezenih putnika i robe na ovoj pruzi.Potrebno je remontovati ovaj deo pruge, kako iz bezbednosnih razloga, tako i zbog redovitosti železničkog saobraćaja, i to od ukrsnice Đorđevo do stanice Vladičin Han, što je ukupno 31.710 metara. Do sada je odrađeno oko 900 metara u Caričinoj

Železničku stanicu Leskovac od Tekstilne škole odvaja ulica Vilijama Pušmana, a učenici, kao i građani grada često prolaze preko kolosečnih kapaciteta koloseka, jer zaštitna ograda u dužini od 150 metara nije postavljena zbog podele zemljišta između grada Leskovca i Železnice Srbije a.d. i zbog ovoga, nažalost, dolazi do velikog broja vanrednih događaja, jer građani i đaci svojom nepažnjom budu povređivani od strane železničkih vozova.Dakle, potrebno je postaviti zaštitnu ogradu u što kraćem roku, jer brzina na ovom delu pruge je 100 kilometara kraju, ministre, na regionalnom putu Pečenjevce-Lipovica odrađen je drumski put, presvučen asfaltom, tako da ne bi bilo loše odraditi putni prelaz gumenim panelima. Zahvaljujem.

Predložili smo brisanje sa obrazloženjem da postojeći zakon nije moguće popraviti bilo kakvim izmenama i dopunama. Zakon je u osnovi loš i koči postupak legalizacije.Izmena ovog člana, takođe, neće doprineti poboljšanju zakona. Osim toga, predložene izmene su u interesu malog broja ljudi i predviđaju izdavanje građevinskih dozvola za mini hidroelektrane bez planske dokumentacije.Ove izmene će biti izvor zloupotreba. Izazivaće se veliko nezadovoljstvo velikog broja ljudi u Srbiji. Poslednja izmena Zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji doneta je u decembru, ako se ne varam, 2018. godine, dok je od 2009. godine pretrpeo čak 11, 11, ili mislim da je ovo 12. izmena i dopuna. Ovakve kozmetičke izmene sa trećinom zakona koji se menja, tada bi trebalo izmeniti i ceo zakon, odnosno doneti novi.Kada novi.Kada je reč o mini hidroelektranama, vidimo da je u ovaj projekat izgradnje, odnosno zabrane gradnje uključeno i Ministarstvo za zaštitu životne sredine, što mi srpski radikali smatramo opravdanim. Mogućnost izgradnje mini hidrocentrala treba raditi, ali samo tamo gde nema stanovništva, gde se ne narušava flora i fauna i sa ovakvim dozvolama o izgradnji mini hidrocentrala ne mogu da imaju benefite pojedinci. Obično su to pojedinci bliski vlasti, nego da ima i mesna zajednica u kojoj se to gradi i ta opština gde se grade takve mini hidrocentrale. Hvala. Zahvaljujem, kolega Despotoviću.Po amandmanu reč ima narodni poslanik Milosav Milojević.Izvolite, kolega. **Milosav Milojević** Uvaženi potpredsedniče Narodne skupštine, cenjeni ministre, poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nove izmene Predloga zakona o izmenama i dopunama Zakona o planiranju i izgradnji donele su čitav niz odredbi koje opširnije i preciznije definišu nove pojmove neophodne za bolje funkcionisanje i razvoj građevinarstva, uticaj na vrednosti izvedenih radova i njihovu regulativu, rast BPD-a i opšteg napretka života građana.Prema zvaničnim podacima Republičkog zavoda za statistiku i broj izdatih građevinskih dozvola je u stalnom rastu, a tokom proteklih sedam godina povećao se tri puta. Danas imamo aktivno skoro 54.000 gradilišta, dok je taj broj krajem 2015. godine bio ispod 13.000.Sistemske reforme donele su ogroman napredak u razvoju građevinarstva u čitavoj Srbiji. Prestonica Beograd danas je veliko gradilište i nećemo biti neskromni ako kažemo da je obim ulaganja u infrastrukturu, izgradnju danas veći nego ikada ranije u modernoj istoriji Srbije. Ne samo u Beogradu, već i u drugim gradovima naše države primetan je veliki uticaj rasta životnog standarda.U opštini Aranđelovac, u poslednjih nekoliko godina, završena je i započeta izgradnja velikog broja novih stambenih objekata, potražnja za stanovima je značajna, raste i potražnja za nekretninama.

i ogromnih ulaganja u infrastrukturu. Ulaganjem više od tri miliona evra u kompletnu rekonstrukciju glavne gradske ulice, zamenom vodovodne mreže, novom asfaltnom podlogom, sadnjom drveća i uređenjem pešačkih zona i zelenih površina stvorili su se uslovi za rast potražnje i izdavanje nekretnina.Ovo je samo jedan primer koliko je važna veza između ulaganja u investicije i rasta male privrede. Takođe, osnova svega je bolji životni standard, a sa većom potražnjom moći stanovništva stvara se mogućnost razvoja i drugih privrednih oblasti.Zakon o planiranju i izgradnji ide u korak sa jasnim ciljevima, normalno EU, i zato se najbitnije izmene i dopune tiču regulisanja profesija, odnosno profesionalnih kvalifikacija i izdavanja licenci inženjerima, arhitektama, profesionalnim planerima, odnosno sticanja prava na bavljenje svojim stručnim oblastima.Izmene i dopune Zakona o planiranju i izgradnji donele su i nove termine koji će omogućiti lakše povezivanje i organizovanje ljudi u zatvorenim stambenim blokovima u cilju uređenja zelenih površina, međusobnih odnosa i drugih važnih pitanja bitnih za funkcionisanje određenih lokalnih zajednica. Takođe, uveden je i novi termin „Metro“, potreba koja je proistekla zbog početka realizacije projekta izgradnje beogradskog „Metroa“. Mislim da nema potrebe previše pričati o važnosti tog projekta, kao što bi to značilo razvoju Beogradu, a samim tim i čitave Republike Srbije.Dame i gospodo narodni poslanici, želim da se pre svih zahvalim predsedniku Republike Srbije, Aleksandru Vučiću, na izuzetnoj viziji uređenja i napretka naše zemlje, zatim ministarke građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorani Mihajlović i svim članovima Vlade koji pokazuju ozbiljnost i želju da Srbija postane uređena i razvijena zemlja.Za

jezikom rezultata i činjenica. To je nešto što građani Republike Srbije i te kako umeju da vide i prepoznaju. Zato pozivam sve narodne poslanike i čitavu javnost da podrže napore ljudi koji se iskreno i časno bore za sve ljude u našoj zemlji. Hvala. Zahvaljujem.Na član 15. amandman je podneo narodni poslanik Dubravko Bojić.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Dubravko Bojić. Izvolite. Hvala, gospodine predsedavajući.Dame i gospodo narodni poslanici, svi se sećamo poslednjih izmena i dopuna na Predlog zakona o planiranju i izgradnji koje nije bilo tako davno. Čuli smo tada mnogo reči hvale na tada postavljeni zakon i malo ko u ovoj Skupštini je verovao da će tada tako hvaljeni zakon doći tako brzo na remont. Mislim da u našoj skorašnjoj zakonodavnoj praksi nismo imali sličnog primera da se na jednom zakonu toliko interveniše u smislu izmena i dopuna, krpljenja, usaglašavanja itd.Mi itd.Mi iz SRS smo vam tada govorili da nije dobro to što radite, da zakon takav neće zaživeti, a vi ste nam onda govorili da, ako smo protiv nekog projekta, protiv neke ideje, ne daj Bože, protiv nekog vladinog člana, da smo protiv razvoja Srbije, da smo protiv izgradnje autoputeva, smo protiv Srbije na kraju. Moram da vam kažem da možemo biti protiv svega, ali nikada protiv Srbije.Što se tiče naših amandmana koji se uglavnom sadrže u „briše se“, oni izražavaju naš principijelni stav i prema ovom zakonu i prema određenom članu, jer ako je nešto krivo postavljeno, ako je temelj kriv, teško da možete ispraviti taj propust u procesu gradnje.Ostalo mi je još malo vremena i rekao bih dve rečenice o kraku Koridora 11, čija se izgradnja planira u skorašnje vreme i, pored opština jugozapadne Srbije, zaobići će planine Taru i Zlatar, poznate turističke destinacije koje za godinu dana poseti više od 500.000 turista, bilo domaćih ili stranih.

Zahvaljujem, predsedavajući.Poštovana gospođo Mihajlović, poštovani gosti iz ministarstva, poštovani narodni poslanici, prvo ću da pohvalim gospođu ministar i resorno ministarstvo u svom radu, a tiče se železničke obilaznice oko Niša, odnosno od železničke stanice Niš, odnosno do do Proseka, odnosno Sićeva, što je deo većeg projekta železničke pruge Niš – Dimitrovgrad u iznosu od 268,28 miliona. Mislim da sam cifru tačno naveo. Ako nisam, vi me ispravite.Da

vlast.Napraviću samo jednu malu analizu. Prvi konkretni korak je bio potpisivanje Protokola o izmeštanju pruge decembra 2012. godine, a sada je 2020. godina, i to između predstavnika EU, gospodina Mrkonjića i gradonačelnika Niša gospodina Perišića. Analiza ovog projekta je pokazala opravdanost ekonomskog aspekta, jer 11 miliona su bili godišnji gubici na relaciji železnička stanica Niš – Prosek, a dobit svega milion i po dinara. Drugo, ekološki aspekt i, treće, gubitak života, što je i najvažnije.Projekat je predviđao dupli kolosek za putnički saobraćaj, za teretni saobraćaj i kolosek za Zaječar je poseban i odvajao se od Panteleja.Bivši Panteleja.Bivši direktor „Železnica“ Dragoljub Simonović je rekao da se od toga odustalo i da prugu samo treba elektrificirati, što bi faktički bilo i trajno rešenje i kraj ove priče. Reagovao je zamenik gradonačlenika, gospodin Savković, tako da je 2015. godine Republička agencija za prostorno planiranje zabranila elektrifikaciju pruge.Konačno, 2016. godine češka firma „Sudopraha“ parama EU završila je projekat obilaznice. Sama železnička obilaznica oko Niša, dužine 22kilometra, koštaće oko 80.000 evra. Izgradnju će finansirati država Srbija, odnosno njeni građani kroz budžet i drugo Evropska investiciona banka. Kao što znate, usvojili smo Predlog zakona o potvrđivanju finansijskog ugovora železnička pruga Niš-Dimitrovgrad između Republike Srbije i Evropske investicione banke u vrednosti od 134 miliona evra.Toliko o tome kako radi Ministarstvo u Vladi Republike Srbije i ovaj gorući problem najzad ćemo rešiti u gradu Nišu. Zahvaljujem. Zahvaljujem kolega Rančiću.Po amandmanu reč ima narodni poslanik Stefana Miladinović.Izvolite, koleginice. Hvala uvaženi kolega Milićeviću.Javljam se po amandmanu koji je podneo moj poštovani kolega Dubravko Bojić ne toliko zbog sadržaja samog amandmana, već zbog onog što je kolega rekao, a tiče se ovog zakona.Naime, nijedan sistem ne može da se uredi preko noći, pa tako ne može ni ova oblast, oblast izgradnje, odnosno građevine. Svedočimo o tome unazad decenijama. Kao što je moj kolega Neđo Jovanović rekao, imali smo jednu haotičnu situaciju i tu situaciju je trebalo koliko-toliko urediti. Te potpuno je bilo normalno da imamo izmene i dopune ovog zakona, a i neke zakone koje smo usvojili u međuvremenu kako bismo sredili na terenu.Verujem da inspektori i da svi koji rade u sistemu gradnje znaju da su primeri brojni, može se brojati u hiljadama različitih primera koje niste znali ni ta treba da regulišete do momenta dok se sa tim problemima na terenu niste suočavali. S toga, za razliku od svih prethodnih izmena i dopuna, rekla bih, da da ova izmena i dopuna, zapravo, njena bazičnost jeste samo unapređenje onog što je sada već uspostavljeno kao dobri primeri prakse. Neću ponavljati ono što je moj kolega Neđo Jovanović rekao malo pre a tiče se unapređenja, zapravo, licenciranih prostornih planera, odnosno potrebe da se i oni licenciraju. U svakom slučaju podršku našu imate. Hvala. Zahvaljujem koleginice Miladinović.Poštovani narodni poslanici, saglasno članu 27. i članu 87. stavovi 2. i 3. Poslovnika Narodne skupštine,

Zahvaljujem gospodine Milićeviću.Dame i gospodo narodni poslanici, ukoliko se u praksi tokom primene nekog zakona pojave problemi, najgore rešenje je vršiti njegove izmene i dopune. Konkretno, ovaj zakon menja se osmi put od kada je na čelu resornog Ministarstva ministar Zorana Mihajlović.Mi smatramo da predložene izmene i ovog puta apsolutno neće doprineti nikakvom rešavanju problema kojih je u prethodnom periodu bilo mnogo. Mislim da za jednu odgovornu Vladu, kako to kažu kolege iz vladajuće koalicije, ovaj Predlog zakona, odnosno ove silne izmene zakona nikako ne mogu biti nešto čime se mogu pohvaliti.Ovaj predlog, to smo više puta istakli, je suštinski loš i mi smo to kroz naše amandmane, tačnije brisanjem svih predloženih članova jasno i iskazali stav da je zakon loš, da ga treba menjati tako što će se doneti potpuno nov zakon, kao što treba promeniti i resornog ministra.Takođe bi ukazali i na još neka nebulozna i loša rešenja s obzirom da se izmene predlažu u cilju pridruživanja Srbije EU, a neke od predloženih izmena će biti primenljive, odnosno stupaju na snagu u momentu pridruživanja pošto Srbija, hvala Bogu, nikada neće ući u EU, dobar deo zakonskih normi, predloženih ostaće neprimenjiv. Zato bi najbolje bilo da se ovaj zakon povuče iz procedure, da sačeka da na čelo ovog ministarstva dođe ministar koji će raditi pošteno i isključivo u interesu građana Srbije, što za aktuelnog ministra nikako ne možemo da kažemo. Zahvaljujem.

Poštovani predsedavajući, poštovane kolege narodni poslanici, poštovana ministarko sa saradnicima, ja sam se već ranije javio, ali nisam dobio reč zarad istine i jednostavno da potvrdim ono što znaju svi građani u Srbiji, a posebno građani Mačvanskog okruga, da je upravo ministarka Zorana Mihajlović selima, gradovima, seoskim naseljima, prigradskim naseljima bila više puta sigurno nego svi ministri od kako postoje ministri u Srbiji i siguran sam da ako nešto možemo da kažemo za poslove koje je sprovodilo ministarstvo kada je na tom čelu ministarka Zorana Mihajlović da ti poslovi su doneli dobar rezultat, dobar rezultat za građane Srbije, dobar rezultat za Vladu Republike Srbije i dobar rezultat za našu našu državu.Kako god i šta god neko pokušavao da promeni, odnosno da sto puta ponovi laž ne bi li to postalo istina, to se ni u ovom slučaju neće desiti. Istina je samo jedna da smo mi upravo u gradu iz koga ja dolazim, Šabac je grad u kome već godinama nije ulagano u putnu infrastrukturu, da smo radili od sredstava Vlade Republike Srbije i to puteve u najmanjim mestima i verujete najmanje selo koje pripada gradu Šapcu je Miloševac, koje ima samo 54 birača, upravo kroz centar tog sela je urađen put i time smo pokazali da ova Vlada Republike Srbije i ovo ministarstvo misli o svakom pa i o građanima gde ima 54 glasača u selu.Uradili smo neke magistrale, kako su ih nazivali,

ali obećavali su neke tamo cerske magistrale, posebno tamnavske. Podsetiću građane Šapca, a i građane Srbije da smo upravo između Bukora i Donjeg … uradili put koji se čeka od Drugog Svetskog rata na ovamo, da je urađena baš Cerska magistrala povezana sela u Pocerini, da su urađeni putevi oko sela u Tamnavi, da je urađen put u Progu, da je urađeno jako dosta na putnoj infrastrukturi u opštini Koceljeva, opštini Vladimirci.Ono što je jako bitno i što je najznačajnije i što će zaista promeniti sliku zapadne Srbije i naravnom Mačvanskog okruga je upravo započeta izgradnja autoputa na relaciji Ruma-Šabac, novog mosta preko reke Save i brze saobraćajnice od Šapca do Loznice, ukupna dužina 77 kilometara, ukupan novčani iznos od 467,5 miliona evra, skoro pola milijarde evra će Vlada Republike Srbije da konačno i ovaj deo zapadne Srbije, i Ljubovija i Mali Zvornik i Krupanj i Loznica i naravno Šabac, Bogatić, Koceljeva i sva sela koja pripadaju tim opštinama konačno budu na karti onih koji imaju autoput.Zahvaljujući Aleksandru Vučiću i ovom ministarstvu i ovoj Vladi ništa nije više daleko, tako ništa više neće biti daleko ni u Mačvanskom okrugu.Za kraj. Time ću završiti. Koliko god pokušavao da ospori sa 188 mesta po brzini izdavanja dozvola, sa 188 mesta u svetu Srbija se sada nalazi na devetom mestu. To je informacija koja jednostavno pokazuje da je ovo ministarstvo, da je ova Vlada, da je ova država na pravom putu. Da bi neko došao na deveto mesto, tu nije potrebno samo reagovati u ovom segmentu ministarstva nego kompletna Vlada, niz ministarstava, niz zakona i za kraj menjamo ovaj zakon i menjaćemo koliko god je potrebno. Prepoznajemo probleme ako se pojave, pa menjamo u skladu sa interesima, isključivo interesima građana Srbije i države Srbije.Još jednom hvala Zorani Mihajlović u ime građana Mačvanskog okruga, ali i građana cele Srbije. Ponavljam, niko nikada nije više puta bio u svim selima, ne samo Mačvanskog okruga nego cele Srbije. Hvala. Zahvaljujem kolega Birmančeviću.Na član 17. amandman je podnela narodni poslanik Vjerica Radeta.Da li neko želi reč?Reč ima narodni poslanik Vjerica Radeta. Izvolite. Dakle, radi javnosti u tom članu 17, a odnosi se na član 60, ovo moramo precizno da pročitamo, napisano za koje sve objekte je moguće dobiti građevinsku dozvolu bez planske dokumentacije. Tu je između ostalog napisano – objekti za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora i slično. To su te male hidroelektrane.Kada se priča u javnosti oko ovoga pokrenula, kada smo mi počeli ovim da se bavimo onda ste se dogovorili da neko od vaših poslanika podnese amandman, pa da ovo suzi, da se ne odnosi baš sve mini hidroelektrane. Mi tvrdimo i evo neka nas sada čuje i javnost, da ćete upravo to da zloupotrebite i da će to biti ono što ste vi naumili ovim zakonom. Onda nam još ministarka malopre kaže – to ne piše u Nacrtu zakona. Otkuda mi znamo šta piše u Nacrtu zakona. Mi baratamo Predlogom zakona. Ali je to toliko neznanje da je prosto neverovatno.Dok neverovatno.Dok mi pričamo ovih dana o svemu ovome, verujte mnogo ljudi se javlja, očajni, nezadovoljni, itd. pokvarimo ružičastu sliku o onome što radi Zorana Mihajlović, ružičastu sliku koju vi iz vlasti pokušavate da predstavite. Javljali su nam se stanovnici, dok smo mi ovde govorili prekjuče, okupilo se mnogo njih na licu mesta, sela Trnava, Trnavska Baluga, Atenica, Zablaće, Vapa, sve su to čačanska sela.A šta je smešno? Šta vam je najsmešnije gospođo Mihajlović sada, u ovome dok ja govorim?

vas.Nemojte da koristite tu retoriku i nemojte direktno da se obraćate na takav način. Dajte molim vas da nastavimo u demokratskom duhu u kojem smo radili do sada.Molim vas da se prijavite ponovo. Problem tog demokratskog duha nije do danas. Vi odatle ne vidite šta radi, kako se ponaša i kakve face pravi ta što sedi ispred vas. Vi to ne vidite. Znate šta je radila iza leđa Ani Brnabić kada joj se bečila, kolutala očima. Ako Ana Brnabić dozvoljava, mi ne dozvoljavamo. Nemojte nas da upozoravate, nego nju. Pitajte bar zbog čega tako reagujemo.Dakle, ova sela su duž pruge Čačak-Kraljevo i sva pripadaju opštini Čačak. U ovim selima nema rampe ni na jednom pružnom prelazu,

Ovuda svaki dan deca prelaze, idu svakodnevno u školu, prelaze prugu i kada je magla, kada je sumrak to je prosto ruski rulet, kako preći i preživeti u tom delu.Inače, lokalni put koji povezuje svih ovih pet sela, velikih, nema nijednog milimetra asfalta. Dakle, postoji nešto što se ne vidi iz onih otvorenih autobusa kada se obilazi, postoji nešto što vide samo ljudi u Srbiji koji žive tamo na licu mesta. Ono što je najvažnije, kada su se obraćali predstavnici ovih sela nadležnim organima, rekli su im da su njihovi zahtevi skupi. Zamislite, 13 mrtvih, 13 poginulih na nepostojećem pružnom prelazu i rešenje tog problema je skupo za vlast u Srbiji.Sećate onog kada je slično bilo u Nišu, pa kada se digne u javnosti malo veća vika, onda izvole da urade nešto od toga. Kuriozitet ovoga je da u jednom od tih sela u Atenici živi takođe neko ko je bio ministar na istim ovim poslovima Velja Ilić, čak ni njemu nije palo na pamet da da uradi ovaj deo i da ispuni ovu obavezu.Dakle, mnogo toga treba da se uradi, ništa neće da se uradi od onoga što, ponavljam, što se ne vidi pred TV kamerama i ne može da se uradi dok je ovakvog zakona i neverovatno je. Slušam poslanike koji će glasati za ovaj zakon, kako kažu, moraju zakoni da se menjaju, mora ovaj zakon da se menja, mora ovaj haos se iskoreni u bespravnoj gradnji, u građevinskoj mafiji itd. Pa, odakle bespravna gradnja, odakle građevinska mafija? Naravno, nastala je davno, mnogo pre naprednjaka, ali za osam godina, ne uraditi ništa, kao što niste uradili vi, kao što nije uradila ova ministarka, to je zaista nešto neverovatno.Ništa niste uradili gospođo ministar zato što opstruišete rad Vlade Republike Srbije, zato što donosite zakone na osnovu kojih ništa ne može da se uradi, zato što ste doneli i Zakon o legalizaciji, o ozakonjenju, vi ste ga prekrstili i ovaj o planiranju i izgradnji. Na taj način, sa takvim odredbama da je nemoguće legalizovati ono što je ozbiljna problem, a još ozbiljniji problem su vaši inspektori na terenu. I dan danas se gradi širom Srbije, prave se stanovi, prave se objekti, prave se kuće.Vi se ne može dobiti struja npr. u objektu koji nema građevinsku dozvolu, zna se kome se ide sa 10.000 evra, pa se priključak struje dobije, samo je pitanje kada će se opet pojaviti još neki Miroljub Jeftić, pa da vidimo koliko se tih hiljada evra deli sa vama. Očigledno vam jedino to dobro ide. Dobro, ja slušam zaista već jedno dobra tri sata vašu političku partiju, predstavnike vaše političke partije sa standardnom pričom, sa kojom idete decenijama. Uglavnom i u 90% slučajeva samo laži, laži, laži. Vrlo biram reči, ne kažem ne istine, nego kažem laži, zato što i vi jako dobro znate da lažete.Dakle, lažete.Dakle, ono što ste radili pre dva dana i govorili ovo što govorite danas i o tome kako ja izgledam i čime se bavim, da li sam lopov, kriminalac i ta doza i taj stepen, pre svega nevaspitanja, naravno, ne očekujem da se vi lepo ponašate i vaspitano, jer je to kućno vaspitanje i to treba neko drugi da vas nauči. Ne očekujem naravno ni da recitujete Prevera, zato što je to opet stvar obrazovanja, i te kako očekujem da, ako je danas rasprava o amandmanima koju je Vlada Republike Srbije usvojila ili odbija, onda pretpostavljam da treba da pričam o njima. No, ja sam uvek tema, moje ime se izgovara 1000 puta, pa evo, samo ću sada da se javim, na ono što kažu i što su govorili radikali tri dana i nemam nameru više uopšte da vam odgovaram zato što je to jedna..Potpuno, svaka stvar koju ste izgovorili za mene, moj privatni život, moj poslovni život, moju karijeru, svaka stvar koju ste rekli je laž. Dakle, sve što ste izgovarali mesecima je laž. Vaša politička partija to radi decenijama i svi znamo kako ste prolazili. Na kraju krajeva, znamo i koliko procenata sada imate podrške građana, mnogo manje u odnosu na ono što sedite sada u parlamentu.Zbog ljudi koji su vas glasali, glasali, moja obaveza je da kažem šta je to sve laž koju vi, predstavnici te političke partije, izgovarate danima, mesecima, godinama u ovom parlamentu.

Hajmo sa tom pričom da smo ja i američki ambasador ukrali 300 miliona evra, jer je, navodno, kineska kompanija ponudila za 500 miliona evra. Radi javnosti, poštovana politička partijo, lažete, zato što ne postoji nijedan jedini papir, nijedan jedini sporazum, nijedan jedini ugovor, nijedna jedina ponuda kineske kompanije koja kaže da oni mogu da neki posao, taj konkretni posao, da urade za 500 miliona. Naprotiv, postoji papir gde kažu da ne mogu da urade za taj iznos. Znači, slagali ste i lažete lažete da sam ja uzela 300 miliona evra na izgradnji Moravskog koridora. Dakle, nema 300 miliona evra, pošto neki predstavnici vaše političke partije kažu - gde je 300 miliona evra. Pa, evo, da vam kažem - slagali ste.Sledeća laž. Lažete da sam ja špijun, američki, britanski, šta vam već padne na pamet. Kako se probudite tog jutra - ja sam špijun. I građani i građanke ove zemlje slušaju godinama da me nazivate špijunom. Dokažite slobodno, postoje institucije. Ja špijun nisam, ali vi lažete da sam ja špijun.Govorite o tome da ja treba da idem u zatvor, da sam lopov, itd. Nemam nikakve veze sa tim što je v.d. direktor jednog preduzeća primio mito i eno ga tamo gde mu je mesto. Lažete, zato što je advokat tog istog čoveka vrlo jasno rekao da niti moje ime, niti bilo kog člana moje porodice, nije pomenuto od početka do kraja.

Mene ne traži ni jedan sud. Vas traže sudovi. Mene i moju porodicu sudovi ne traže. Verujem da ćete doći tamo gde vam je mesto.Sve mesto.Sve što ste vi do sada izgovorili o mom radu je laž. O tome da ja uzimam novac je laž. Podnesite sve moguće prijave i krivične prijave, ja vas pozivam i ohrabrujem da to uradite. Imamo institucije, rekli ste da njima verujete. I ja verujem institucijama, neka to provere.Ali, zbog građana Srbije, želim da vam kažem da te inspiracije koje imate na moje ime i na to što ja radim, i dalje ne može da izbriše nijedan jedini kilometar puta za koji sam ja odgovorna i zadužena u Vladi Republike Srbije. Srbije. I preko 500 kilometara pruga. Ne može niko da izbriše.Možete me napadati, za mene je svaka stvar koju vi budete izgovorili na dalje radikalska laž. Neću vam odgovoriti više nijednom na sve uvrede koje mi upućujete s mesta, kada nemate hrabrosti da uzmete mikrofon, nego s mesta mi govorite jako ružne, nevaspitane

misao.Izvolite, koleginice Radeta, želite repliku. **Vjerica Radeta** Ovakvu salvu uvreda ja mislim da nijedan ministar nikada, od kada je Narodne skupštine, nije izgovorio nekom narodnom poslaniku, pogotovo ne celoj poslaničkoj grupi i baš iznenađuje da ste vi sve to dozvolili.Ali, ne smeta nama to. Što više Zorana Mihajlović promoviše sebe i stranku za koju misli da stoji iza nje, to gore po

uz apel svim narodnim poslanicima da se pristojno ponašaju u sali i da se drže poslaničkog digniteta i poštovanja same institucije visokog doma, ali i naroda i građana Republike Srbije. Hvala vam.Vjerica Radeta ima pravo na repliku, koliko mi je preneseno.Izvolite. **Vjerica Radeta** Prosto je neverovatno da vi, potpredsedniče, upozoravate narodne poslanike zbog incidenta koji je u sali izazvala Zorana Mihajlović. Prosto je neverovatno, ja stvarno ne znam šta je vama? Šta je ona svima vama uradila da morate tako da se ponašate?Ona, između ostalog, kaže da mene traži sud u Hagu. Na taj je mislila, jer mene jedino taj može da traži, na šta sam ja ponosna. Kaže i da se ona nada da ću ja otići tamo. Tako je svojevremeno rekla kad je bila aktuelna ta optužnica, mislim i sad je, ali kad se tek pojavila, pa joj je onda Darko Glišić, predsednik njihovog izvršnog odbora, rekao da neko ko se obogatio na račun stranke, dakle Darka Glišića i Aleksandra Vučića citiram - ko se obogatio na račun stranke ne može da iznosi stavove suprotne stranci. ne očekujemo od Zorane ništa dobro i ništa pametno. Odnosno, ono što Zorana radi onima koji je hlebom hrane, pri tom ne mislim na narod Srbije u ovom slučaju, nego na Vučića, na Nebojšu Stefanovića itd, pitajte njihove članove predsedništva šta su njih dvojica rekli šta je ona radila njima iza leđa. Pitajte Vučića ko Vučića ko je…Vlado Marinkoviću, opet podiže transparent: „Radikalska laž“.Ja vas molim da ovo zaustavite, nemojte da pravite incidente. Nemojte, budite ono što treba da budete. **Vladimir

nastavimo, da nastavimo u normalnom tonu raspravu. Eto, ja vas molim, ovako kolegijalno, potpredsednik ste parlamenta kao i ja, uvažavam vas, da krenemo da raspravljamo o ovoj isteklo vam je vreme.Dogovorite se šta želite. Gospodin Mirčić želi povredu Poslovnika.

Poštovane dame i gospodo narodni poslanici, nastavićemo sa daljim radom.Skrećem pažnju svim narodnim poslanicima da čuvaju dostojanstvo Narodne skupštine, želim da mi u tome pomognu i koristiću sve instrumente predviđene Poslovnikom da sačuvam dostojanstvo Narodne skupštine. To se odnosi na sve, počev od narodnih poslanika, pa do ministara i njihovih saradnika.Po Poslovniku, narodni poslanik Milorad Mirčić. Izvolite. Dame i gospodo, reklamiram povredu Poslovnika, člana 107.Apelujem na kolege iz SNS, koji su najodgovorniji za ovakvo ponašanje, da normalizujemo odnose u Skupštini. Neprimereno je do sada u istoriji parlamentarizma da su se predstavnici izvršne vlasti na ovakav drzak i bezobrazan način odnosili prema poslanicima.Naravno, mi razumemo da su oni revoltirani, mi razumemo kada se razmatra i raspravlja o nekom predlogu zakona da nema tu sve lepih reči i hvalospeva, ali nedopustivo je ovakvo ponašanje.Mi, srpski radikali, smo prepoznatljivi po tome – sve možemo da oprostimo, sve možemo da tolerišemo, ali kriminal i lopovluk nećemo tolerisati. Sve može da se pogreši u zakonu, u predlogu izmena i dopuna zakona, ali da se krade, da se lopinja, to nećemo dozvoliti.Kao srpski nacionalisti mi uvažavamo, pre svega, interes države. Nismo mi ni protiv interesa pojedinca. Zato smo, kao pravi džentlmeni, za ovu priliku odredili jedan fin, prigodan poklon resornom ministru. Pošto je ona poznata po tome što je nemilice trošila pare na kupovinu ličnih stvari, mi ćemo joj sad uručiti fin poklon. Možda nismo od ukusa vašeg, ali od srca je vama, pa bih molio da se javnost uveri koliko mi ipak imamo širinu, za razliku od vas, gospođo Mihajlović.(Narodni